както знаете, програмата и за настоящата седмица бе гласувана в пленарното заседание миналата сряда. Движейки се по нея, стигнахме до т. 11 – първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акредитацията, извършвана от Българската служба за акредитация, с която ще продължим. Преди това обаче, на основание чл. 43, ал. 5 от правилника правя предложение за промяна в дневния ред, като в пленарното заседание в петък, 5 март 2010 г., да бъде поставен за обсъждане Проект за решение за избиране на управител на Националния осигурителен институт. Предложението с Проекта за решение се размножават в момента и ще ви бъдат раздадени. Подлагам на гласуване

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, на 4 март 1977 г., в резултат на опустошителното земетресение епицентър Вранча, в Свищов загинаха над 120 души – по официални данни. Неофициално, заради наложеното информационно затъмнение, жертвите са повече от 250. Госпожо председател, предлагам с едноминутно мълчание да почетем паметта на тези жертви от Свищов.

Съобщения: Постъпили законопроекти и проекторешения от 24 февруари 2010 г. до 2 март 2010 г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните. Вносители са Ваньо Шарков и група народни представители. Водеща е Комисията по земеделието и горите. Съпътстващи са Комисията по правни въпроси и Комисията по здравеопазването. Законопроект за ратифициране на Изменение № 1 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка „България – Проект Дунав мост”. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Съпътстващи са Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, Комисията по външна политика и отбрана и Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. Вносители са Михаил Миков и група народни представители. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Съпътстващи са Комисията по здравеопазването и Комисията по правни въпроси. Проект за решение за закриване на частното висше училище – самостоятелен колеж с наименование Колеж „Телематика” със седалище Стара Загора. Проектът за решение е разпределен на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта и Комисията по правни въпроси. Проект за решение за откриване на частно висше училище с наименование Европейски политехнически университет със седалище Перник. Вносител е Министерският съвет. разпределен на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта и на Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. Съпътстваща е Комисията по правни въпроси. Проект за решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка на разходите, назначенията и сделките, извършени през последната една година от мандата на правителството на Сергей Станишев. Вносител е Стоян Мавродиев. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. Съпътстващи са Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисията по правни въпроси, Комисията по здравеопазването и Комисията по околната среда и водите. водите. Проект за решение за избиране на управител на Националния осигурителен институт. Вносители са Искра Фидосова и група народни представители. До председателя на Народното събрание е постъпило писмено съгласие от народния представител Венцислав Василев Върбанов - народен представител от 8. многомандатен избирателен район – Добрич, с което ме уведомява, че на основание чл. 123, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание с настоящето писмено съгласие заявява изричното си такова за възбуждане на наказателно преследване срещу него. Има искане да бъде уведомен главният прокурор на Република България за писменото съгласие, както и да бъдат информирани народните представители на първото следващо заседание. Писменото съгласие е постъпило на 2 март 2010 г. Днешното пленарно заседание се явява първо, поради което и сега се оповестява това съгласие. На 1 март 2010 г. от Министерството на външните работи е постъпил Отчет за степента на изпълнението на политиките и програмите за 2009 г. С писмо на председателя на Народното събрание отчетът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по външна политика и отбрана и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Отчетът е на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание. На 2 март 2010 г. от Националния статистически институт е постъпила информация за: 1. Общ индекс на цени на производител и за индекси на цени на производител на вътрешния пазар за м. януари 2010 г. г. 2. Бизнес климата в промишлеността, строителството, търговията и услугите през м. февруари 2010 г. 3. Транспорт – железопътен, пътнически, автобусен, морски, речен, товарен, автомобилен и градски и електротранспорт за

С писмо на председателя на Народното събрание материалът е изпратен на съответните постоянни комисии - Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм и Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Материалът е на разположение на народните представители в библиотеката

за изменение и допълнение на Закона за акредитацията, извършвана от Българската служба за акредитация, внесен от Министерския съвет. В заседанието

Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допускане в залата.

На заседанието присъстваха: госпожа Мая Христова – заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма; госпожа Силвана Любенова – директор на дирекция „Техническа хармонизация и политика на потребителите”; госпожа Жана Райчева – началник на отдел „Техническа хармонизация – храни и хоризонтални въпроси”; госпожа Елза Янева – изпълнителен директор на Българската служба за акредитация; представители на Съвета по акредитация към Изпълнителна агенция на Българската служба по акредитация, на Асоциацията за индустриалния капитал в България, на Федерацията на научно-техническите съюзи в България и други. Законопроектът беше представен от заместник-министър Мая Христова.

Наименованието на закона се изменя с оглед постигане на яснота относно предмета му и обхвата на акредитацията, регламентирана с него: „Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието”. Законопроектът не въвежда нови принципи и решения в правната уредба в този сектор, а единствено допълнително систематизира и прецизира материята, като отразява и разрешава възникнали противоречия в практиката по прилагането на закона и получените препоръки във връзка служба за акредитация” като страна по многостранното споразумение на Европейската организация за акредитация за признаване на резултатите от дейността по акредитация на европейско ниво. С предлаганите промени се цели допълнително регулиране на устойчивостта и безпристрастността на процеса по акредитация, въвеждайки актуалните решения и практики, съобразени със съвременните тенденции и изисквания на международните стандарти за дейността на органите по акредитация, както и на приетия през 2008 г. Регламент № 765 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти.

Прецизира се кръгът на лицата, които могат да получат акредитация. Това са едноличните търговски и юридически лица. Засилват се гаранциите за безпристрастност от страна на ръководството на агенцията и членовете на колективни органи, участници в процеса по акредитация – комисии по акредитация, комисия по възражения и техническите комитети по акредитация. Въвеждат се изисквания за назначаване на длъжностите изпълнителен директор и заместник-изпълнителен директор на агенцията. Разширяват се правомощията на Съвета по акредитация. Предлага се да отпадне изричната забрана за заплащане на членовете на Комисиите по акредитация и Комисията по възражения. Обемът на работата на комисията е голям и ангажирането на участниците в тях не може да бъде оправдано при съпоставка на факторите време и висока квалификация и липсата на заплащане. Отпадането на този текст не води автоматично до задължения за заплащане, а дава по-голяма свобода на агенцията при възможност за такова и при избора на специалисти. Предлаганата промяна няма да доведе до допълнителни разходи за държавния бюджет. Прецизира се началният момент за откриване на процедурата за акредитация във връзка с въведените срокове за провеждане и завършване на процедурата по акредитация. Намалява се срокът за извършване на процедурата за акредитация от 18 на 14 месеца от откриването й. Регламентира се възможност за прехвърляне правата на лицето, подало заявление за акредитация, и на предоставената акредитация при спазване изискванията на процедурата за акредитация на агенцията, както и възможност да се преиздава сертификатът за акредитация при промяна на обстоятелства, посочени в неговото съдържание. Предвижда се процедурите и правилата за акредитация на агенцията да се обнародват в официалния раздел на „Държавен вестник”. В отговор на препоръка, направена при партньорски проверки от Европейската организация за акредитация, чийто пълноправен член е агенцията, е възприета промяна на терминологията. Урежда се поддържането на акредитацията, като се приема, че надзорът е само част от поддържането й, с което се цели осигуряване на непрекъснато съответствие на акредитираните лица с изискванията за акредитация. Увеличава се размерът на глобите и имуществените санкции и се въвеждат две нови основания за административно-наказателна отговорност. Предложеното увеличение на санкциите за недобросъвестни субекти има за цел да засили превенцията и да доведе до намаляване броя на нарушенията. В хода на дискусията бяха поставени въпроси относно това ограничителни ли са изискванията за заемане на длъжността на изпълнителен директор на Българската служба за акредитация, предвиден ли е преходен период за валидността на издадените досега документи от дейността за валидността на издадените досега документи от дейността на Българския съвет за доброволна акредитация и упълномощаване, регистриран като не правителствен орган с предмет на дейност „акредитация и упълномощаване на органи за оценяване на съответствието на продуктите”. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 10 народни представители, без „против” и „въздържали се” – 6 народни представители. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акредитацията, извършвана от Българската служба за акредитация, внесен от Министерския съвет.” Благодаря. Следва да изслушаме становището на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, което ще ни бъде представено от председателя на комисията - народният представител Светлин Танчев. Заповядайте, господин Танчев.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! „На заседанието, проведено на 3 февруари 2010 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акредитацията, извършвана от Българската служба за акредитация, внесен от Министерския съвет. В заседанието на Комисията взеха участие Силвана Любенова – директор на дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите” в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, и Елза Янева – изпълнителен директор на Българската служба по акредитация. Настоящият законопроект има за цел да систематизира и прецизира правната уредба, свързана с дейността, политиките и организацията на работа на Изпълнителната агенция

Със законопроекта се засилват правните гаранции за безпристрастност на колективните органи, участващи в процеса по акредитация, преакредитация или разширяване на обхвата на акредитация, установени в Регламент № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета. проектоакта се урежда редът за осъществяване на последващ надзор относно съответствие на акредитираните лица с изискванията за акредитация. В законопроекта се предлага увеличаване размера на санкциите и разширяване обхвата на административно-наказателната отговорност, с което се цели намаляване броя на нарушенията. Предложеният законопроект създава необходимата правна рамка за въвеждане в националното законодателство на изискванията на Регламент № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти. Регламентът определя изискванията, на които трябва да отговарят националните органи по акредитация и органите за оценяване на съответствието. Бележки по законопроекта: 1.Текстът на § 5 от законопроекта следва да придобие следната редакция: „§ 5. Чл. 4. Акредитацията се извършва съгласно изискванията на хармонизираните стандарти, данни за които са публикувани в „Официален вестник” на Европейския съюз, съгласно чл. 11 от Регламент 765/2008 и, където е приложимо, допълнителни изисквания, включително определени в секторните схеми за акредитация.” 2. Текстът на § 6 се предлага да се промени така: „§ 6. Член 5, т. 2 „в друга държава – членка на Европейския съюз, в държава – страна по Споразумението за европейското икономическо пространство или в Конфедерация Швейцария, при спазване на чл. 7 от Регламент В заключение може да се каже, че предложеният Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акредитацията, извършвана от Българската служба за акредитация, съответства на разпоредбите на Регламент 765/2008. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага на Народното събрание с 13 гласа „за”, без да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акредитацията, извършвана от Българската служба за акредитация, № 002-01-10, внесен от Министерския съвет на 15 януари 2010 г., като водещата комисия вземе предвид направените бележки между първо и второ гласуване на законопроекта.” Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря. От името на вносителя има ли желание за изказване? Няма. Откривам дебатите по обсъждания законопроект. Народният представител Евгени Стоев Уважаема госпожо председател, колеги! С предложения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акредитацията, извършвана от Българската служба за акредитация, се предлагат промени, с които се цели да се въведат в България международните положителни практики и международните стандарти в дейността на Българската служба за акредитация. Това се прави, за да се приведе българското законодателство в съответствие с действащия Регламент 765/2008/ЕС и на следващо място да се прекрати дейността на самозваната организация Български съвет за доброволна акредитация и упълномощаване, която е регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел с предмет на дейност „акредитация и упълномощаване на органи за оценяване на съответствието на продуктите”. Проблемът стигна до Брюксел, до Европейската организация за акредитация, че нелегитимна организация от 10 и повече години заблуждава клиентите, като дават за пример различни страни, в които има повече от един орган за акредитация, като например Германия, но там органите по акредитация не се припокриват и не се конкурират.

на лицата, които осъществяват дейности по изпитване, калибриране, сертифициране на продуктите, сертификация на системи за управление, сертификация на персонал, както и органи за контрол и проверяващи по околната среда. Ето защо осъществяването на дейности по акредитация на органи за оценяване на съответствието от други организации, различни от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”, е не съответстваща на законовите изисквания практика.

Сега със законопроекта изрично се посочва, че Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” е единственият национален орган по акредитация в Република България. В § 9 се посочва, че агенцията осъществява нестопанска дейност, свързана с дейностите по оценяване на съответствието, като в чл. 10 се правят следните изменения и допълнения: утвърждава процедурите за акредитация; акредитира, като издава сертификати за акредитация и приложения към тях; преиздава сертификати за акредитация; преакредитира; утвърждава правила за работа утвърждава правила за работа на комисиите и правила за работата на Съвета по акредитация; утвърждава ценоразпис на услугите, извършвани от агенцията, след одобрение на Съвета по акредитация; осъществява дейности по поддържане на акредитацията и потвърждава акредитацията; делегира правомощия по управление процеса на акредитация; изготвя проект на бюджет на агенцията и го предлага за одобрение от Съвета по акредитация. Последният е постоянно действащ орган и се състои от 26 члена, включително изпълнителен директор на агенцията без право на глас и по 5 представители на заинтересованите от процеса по акредитация страни в следните групи: първа група – министерства, определени с решение на Министерския съвет; втора – организация от индустрията; трета – организации, представляващи потребители; четвърта – организации, представляващи експерти; пета – организации, представляващи акредитирани лица. организация за акредитация ще надзирава и поддържа акредитацията с цел непрекъснато съответствие на акредитираните лица с нормативните изисквания и международните стандарти за акредитация. Засилени са и санкциите в законопроекта с превантивна и възпираща цел, за да се намали броят на нарушенията. Предлагам да подкрепим предложения законопроект, за да може да се регулира безпристрастността и устойчивостта на процеса по акредитация, като се отчитат съвременните тенденции и изисквания на международните стандарти за дейността на органите по акредитация, а също българското законодателство да се приведе в съответствие с Регламент № 765 на Европейския парламент и на Съвета

в ред пазара, който беше създаден във връзка с акредитацията и впоследствие със сертификацията на българския пазар. Реално погледнато, този закон е важна част от свободното придвижване на стоки и услуги в Европа. Знаем, че Законът за обществените поръчки доста умело успя да провокира фирмите да се сертифицират на българския пазар. Създаде се една частна фирма БСДАУ, която успя да сертифицира 28 органа, които от своя страна сертифицираха близо около 700 фирми. Разбира се, това създава на база новия регламент проблем пред тези фирми на българския пазар на стоки и услуги.

В комисията възникна диалог във връзка с това дали да не се даде гратисен период на тези фирми, както изисква регламентът – до 31 декември 2014 г., за да могат да се акредитират и впоследствие да се сертифицират съответните 700 фирми. Но ако дадем такъв срок, то значи, че ние трябва да ги узаконим, при условие, че никой акредитиращ орган в Европа не би ги признал. Затова аз лично съм против да се дава такъв гратисен период специално на тези фирми. Иначе регламентът е приложим за фирмите, чиито акредитации изтичат, но не по-късно от 2014 г. Тези акредитации, които са дадени от орган – член на ЕА, са първият проблем, който възниква с този закон. Втория проблем е във връзка с изискването на длъжността – изпълнителен директор.

да се направи така, да има по-голяма конкуренция за изпълнителен директор, защото това доста ограничава хората, които могат да кандидатстват за такъв.

Заповядайте, господин Иванов. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! За разлика от господата Стоев и Николов, аз няма да подкрепя промените в Закона за акредитация. Няма да ги подкрепя, защото подобен закон вече беше внесен в предишното Четиридесето Народно събрание и въпреки подкрепата, която тогава управляващите партии БСП, ДПС и НДСВ оказаха за приемането на този закон, поради сериозните забележки и протест от страна на бизнеса законопроектът не беше изобщо предложен за второ гласуване в пленарна зала. Макар че този законопроект има различия спрямо внесения преди внесения преди две години в Четиридесетото Народно събрание, аз продължавам да откривам там текстове, които очевидно не са в интерес на процеса на акредитация. Веднага започвам с един въпрос, който беше засегнат в малко превратна светлина, а това са изискванията за ръководството на агенцията, за изпълнителен и заместник-изпълнителен директор. Беше казано, че е добре, че се иска „седем години професионален опит”, само че нека да продължим след думите „професионален опит” това, което предлага чл. 10а, текст, който в действащия закон го няма. „Професионален опит строго в областта на акредитацията или оценяването на съответствието, от който три години в изпълнение на оценки или одити на място и най-малко две години опит в управление на стопански или административни структури и владеене на работния език на европейския орган.” Когато съчетаете всички тези изисквания, се оказва, че за изпълнителен директор, а същите изисквания са и за заместник- изпълнителен директор, кандидатите в цялата страна сигурно броят на пръстите само на едната ръка. Това е една феодализация на орган, който трябва да бъде отворен към бизнеса. Тъй като освен този текст за по-голямо застраховане, че други хора не могат да влязат в зоната има, и специални забранителни текстове, които изискват през последните три години да не е осъществявал дейности по оценяване на съответствието или консултации в областта на акредитацията или оценяването на съответствията, ако е бил едноличен търговец или сътрудник, или акционер в юридически лица, които са осъществявали тази дейност. Това означава нещо, което наистина огражда с „Китайска стена” влизането в ръководството на тази агенция. Както ми каза един приятел: „Ако подобни изисквания три години преди това да не са се занимавали с такава дейност бяха поставени към министрите министрите в кабинета, самият ресорен министър Трайчо Трайков, който идва от енергийна компания и стана министър по икономиката, енергетиката и туризма, трябваше да чака три години, за да стане министър.

Такива аргументи са невалидни и такива текстове по никакъв начин нито хармонизират нашия закон с европейските изисквания, нито съществуват в който и да е друг регламент. Освен това по отношение на финансирането на агенцията. Запазва се държавното финансиране, а в същото време в един от основните принципи на Регламент 765/2008, който е основополагащ, е записано:

следва да гарантират наличието на финансова подкрепа, забележете, за осъществяването на специални задачи, но в общия ред на дейност на агенцията това трябва да бъде една самофинансираща се структура. На следващо място, казва се, че Изпълнителната агенция „Българска служба за акредитация” изцяло е в съответствие с регламента на Европейския парламент и на Съвета. Нека кажем, че акредитациите се извършват в седем области, от които партньорска проверка на Българската служба за акредитация е преминала само в две от областите. В пет области и забележете – това са наистина важните области в акредитацията (изпитване, калибриране, контрол, сертификация на продукти, сертификация на системи за управление на околната среда) партньорската проверка не е преминала успешно от Българската служба за акредитация. С други думи в тези случаи трябва да се търси съдействието на тези агенции или аналогични служби в останалите страни – членки на Европейския съюз. Аз приемам, че трябва да има един орган. Считах, че той трябва да бъде обществен, прието е да бъде по този начин, но питам, след като това ще се осъществи, за да има действително един-единствен орган, защо трябва да има един такъв направо репресивен към бизнеса текст, който нещо повече, не използва механизма, който е заложен в самия регламент на Европейския съюз. Искам да ви прочета директно текста на регламента. В регламента се заявява, че в чл. 39 „Сертификатите за акредитация, издадени преди 1 януари 2010 г., могат да останат валидни до датата на изтичането им, но не и след 31 декември 2014 г.” Европейската комисия чрез регламента дава петгодишен срок – 2010, 2011, 2012, 2013 до края на 2014 г. Оспорват се акредитации, които са направени от алтернативен орган за акредитация. Ние не можем да оспорваме решението на съда, който по Закона за юридическите лица с нестопанска цел е дал правата на този алтернативен орган по акредитация да осъществява тази дейност. Когато се избягва какъвто и да е преходен период, това фактически е една вендета. Дайте сега, тези хора от бизнеса, които са получили акредитация от алтернативния орган

нещо, което Европа разрешава, ние в интерес на някакви, действително, противопоставяния, които сигурно съществуват, не се възползваме от него. Затова не се учудвам, че до комисията и респективно до членовете на комисията, включително до мен, постъпиха писма: от господин Божидар Танев – председател на Българската стопанска камара, където той буквално се възмущава от тези текстове;

финансирането, което трябва да бъде основно, така че агенцията да бъде самофинансиращ се орган и липсата на преходен период в Преходните и заключителните разпоредби, действително отклоняват закона от целите, които трябва да се преследват, за да се хармонизира законът с регламента на Европейския съюз. Тези съображения, има и други, които аз ще предложа под формата на промени промени между първо и второ четене, ако законопроектът мине в пленарната зала, но тези съображения накараха както мен, така и моят колега Мартин Димитров, в комисията да гласуваме против закона. Това всъщност е принципна позиция, която заемаме от две години насам. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Иванов. Има ли

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Иванов, искам да кажа, че с голяма част от Вашите съображения съм абсолютно съгласен. Единственият въпрос, по който се разминаваме, е във връзка с акредитациите, издадени от БСДАУ. Както казах в своето изказване, 28 фирми са акредитирани. Те просто трябва да се преакредитират. Какъв е случаят в другите държави? Наистина в някои от членовете на Европейския съюз имаше повече от един орган за акредитация, но реално погледнато те бяха членове на Бихме задали въпроса: една фирма, която е получила сертификат от БСДАУ, дали би била призната в други държави на Европейския съюз? Аз считам, че не. Ако дадем специално за тях някакъв гратисен период, както го изисква Регламент 765, няма ли да влезем в противоречие - в Европейския съюз да не бъдат признати, а само ние в България да ги признаем? Това е единственото ми притеснение. Иначе съм съгласен, че не трябва да налагаме рекет. Така или иначе, БСДАУ е регистрирана, мисля, че през 1998 г., а малко след нея е създадена Българската агенция за акредитация, доколкото си спомням. Наистина българското законодателство е позволило да се пише в регистрацията на фирмата, че може да извършва акредитация. Наистина е така, но реално погледнато аз си мисля, че в Европа нито една фирма – член на ЕА, или нито една държава не би признала акредитациите, издадени от БСДАУ.

камара. В него се заявява, че действително българският съд с Решение от 11 юни 1999 г. и след това с шест пререгистрации по Закона за юридическите лица с нестопанска цел е дал възможност в предмета на дейност да има и „упълномощаване и акредитация на органи за оценяване на съответствието на продукти с изискванията на доброволните стандарти”. Няколко години по-късно, през 2002 г., Комисията за защита на конкуренцията определи акредитацията, извършена от този орган

При това положение, при наличие на два органа, които са легитимни в страната и при становището, което ни се дава от бизнеса, аз считам, че ние нямаме възможност за такова възражение, каквото Вие казвате. Вие не изхождате от това, че тази акредитация е призната в българската държава, а казвате – а в коя друга държава ще бъде призната? Това вече е въпрос на тези, които са получили акредитацията. Дадената акредитация ще важи там, за където тя е издадена. Нека те, ако имат потребност от друг вид акредитация, съответно да имат възможността да изберат – или да се използва този петгодишен преходен период, в който да може тази акредитация, за която те са похарчили преди всичко време, труд и средства, да бъде валидна, или ако искат да се разшири

акредитации и преакредитации на български органи за сертификация, те са явно повече. От своя страна през последните 2-3 години те са сертифицирали или контролирали над 400 системи за управление и над 25 хил. продукти на 7 хил. български фирми. Дори това да са завишени данни, ако Вие поставяте под съмнение записаното тук, Вие едва ли не поставяте под съмнение и тези 25 хил. продукти на българския бизнес, предназначени за българската индустрия и българските граждани.

Силвана Любенова – директор на дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите”. СИЛВАНА ЛЮБЕНОВА: Благодаря, госпожо председател. Мисля, че се налага да взема отношение във връзка с поставените въпроси за дейността на Българския съвет за доброволна акредитация и упълномощаване. Съгласно чл. 39 на Регламента действително се дава преходен период за валидността на сертификати, издадени преди 1 януари 2010 г., като те могат да останат валидни до срока на изтичането им, но не по-късно от 31 декември 2014 г. Този текст на регламента е директно приложим. Ние нямаме нужда в български закон да по някакъв начин тази разпоредба, да я тълкуваме, разширяваме или стесняваме. Така че който има право да се възползва от тази разпоредба, може да го направи на основата на регламента. Възниква въпросът обаче защо е предвидена тази разпоредба и за кои сертификати се отнася? Както вече беше споменато, имаше малък брой държави - членки на Европейския съюз, в които съществуваше система от национални органи по акредитация. Един такъв случай е Германия, само че там системата от национални органи по акредитация се състоеше от неконкуриращи се помежду си органи, които извършваха акредитации в определени, но различни области. Всички те бяха членове на Европейската организация по акредитация, работеха по правилата на тази организация – общоприети европейски правила, и бяха под контрола на тази организация. Те бяха и страна по многостранното споразумение в различните области на тази организация. По тази причина, след като регламентът постанови, че трябва да има единствен национален орган по акредитация, тази система от органи трябва да се преструктурира. Мисля, че в Германия вече решиха този проблем и са определили единствен национален орган. Възниква въпросът: какво става със сертификатите за акредитация, издадени от преди това съществувалите органи? Тъй като те са били издавани по общоприетите в рамките на Европейската организация за акредитация (ЕА) правила, приложимите стандарти, били са под контрола на тази организация, били са част от системата на доверие, изградена в тази организация, е нормално тези сертификати за акредитация да бъдат валидни, така както е посочено в чл. 39, до изтичането им, но не повече от края на 2014 г. За съжаление, ситуацията в България е коренно различна. У нас има един национален орган по акредитация, който е член на Европейската организация за акредитация и това е Изпълнителната агенция „Българска служба за акредитация”. За съжаление, Българският съвет за доброволна акредитация и упълномощаване (БСДАУ) не членува в ЕА, не е под контрола на ЕА и никой не може да твърди дали съответства или не съответства на правилата за действие в тази организация. В този смисъл той не е член на тази система на доверие, изградена в Европейската организация за акредитация. Ние по никакъв начин не можем да задължим другите държави членки да признават резултатите от дейността на тази структура. го направим с български закон, това със сигурност ще предизвика реакция на нашите европейски партньори. Вероятно също ще получим ответна реакция от страна на Европейската комисия. Понеже бяха споменати седемте области на многостранното споразумение в рамките на Европейската организация за акредитация – да, наистина към момента Българската служба за акредитация е страна по две от областите. През миналата година премина успешно партньорската проверка в останалите пет области. Трябва да ви кажа, че към момента заключенията се забавят точно поради това, че Европейската организация за акредитация изчаква

екипа, който преглежда резултатите от партньорската проверка и този въпрос е свързан именно с положението по отношение на БСДАУ. Така че един такъв ход би компрометирал успешното приключване на тази процедура по присъединяване на Българската служба което ние очакваме да се финализира в средата на тази година по време на Генералната асамблея на Европейската организация за акредитация. Искам да отбележа, че БСДАУ е акредитирал 28 лица. Службата за акредитация е акредитирала над 600 и в процедура са още около 150. Следователно броят на клиентите на акредитираните от едната и другата структура фирми може би е съпоставим. Какъв е сигналът, който се дава с евентуално признаване на акредитацията от БСДАУ към фирмите и организациите, преминали през законния и нормален път за акредитация, спрямо възможност за легитимиране на тези, които са избрали „алтернативен” начин? Моля да се има предвид това, защото 7000 фирми, получили сертификати от акредитирани от БСДАУ лица, трябва да се съпоставят вероятно съотношението на акредитираните от двете структури лица, за да се има предвид какъв е пък обхватът на фирмите, минали през законния и нормален път. По отношение на изискванията към изпълнителния директор. Бих искала да обърна внимание, че в чл. 8 на регламента се изисква органът по акредитация да е независим от всякакъв търговски натиск, да е независим от органите по оценяване на съответствието и да се гарантира, че няма да възниква конфликт на интереси с органи за оценяване на съответствието. По тази причина са въведени изискванията за това 3 години преди назначаването на изпълнителния директор той да не е имал отношения с такива организации, защото в противен случай би бил обвързан по някакъв начин с лица за оценяване на съответствието, което изрично се забранява от регламента. По отношение на професионалния опит. Разбира се, срокът може да се повиши - повече от 7 години, защото за оценителите на агенцията се изисква минимум 5 години професионален опит. Следователно изпълнителният директор, който взема окончателното решение по отношение на акредитацията, би трябвало да има поне малко повече професионален опит. Така че 7 години е предложението като минимум. Разбира се, може да се повиши, но всяко повишаване на този срок води до стесняване на кръга от лица, които могат да отговорят на тези изисквания. Искам да обърна внимание, че „професионален опит”, така както е предложен в текста, всъщност включва и всички външни оценители на агенцията, които са много повече от служителите в агенцията. Така че кръгът на лицата, които могат да отговарят на изискванията към този момент, е достатъчно широк по наше мнение. Повишаването на изискването за професионален опит би могло да го стесни допълнително. Но пък понижаването може би не е логично, като се съпостави с изискванията за служителите на агенцията, които са оценители. По отношение на финансирането и статута на органа. Регламентът казва, че когато органът не е орган на публична власт, държавите членки трябва да предприемат необходимото, за да оправомощят оправомощят националния си орган по акредитация с властта, която обикновено има орган на публичната власт. По тази причина считаме, че сегашният статут на националния ни орган по акредитация като изпълнителна агенция, тоест орган на публична власт, напълно отговаря на изискванията на регламента. Нашето виждане е, че регламентът посочва това като предпочитана или нормална форма, нормален правен статут на съществуване на такъв орган. Тъй като в някои държави членки, предимно по-старите държави – членки на Европейския съюз, съществуват традиции, доказали ефективна възможност да се отговори на изискванията за извършване на тази дейност, при положение че статутът на органа е различен, регламентът е допуснал тази възможност, като, разбира се, е задължил държавата членка да овласти националния си орган с публична власт. За съжаление, в България няма традиция на подобно прехвърляне на функции на овластяване овластяване на орган, различен от орган на публична власт, с функции на орган на публична власт. Може би единственият случай, който в много малка степен може да се съпостави, е особеният статут на Българския институт по стандартизация. Трябва да се отчете разликата, че Българският институт по стандартизация не издава документи, подобни на сертификатите за акредитация, които дават право за извършване на определена стопанска дейност, когато закон е постановил, че тази дейност трябва да се извършва само от акредитирани лица. Освен това, Българският институт по стандартизация не налага санкции. Това също би било трудно за реализиране в условията на действащата у нас правна рамка. Не на последно място, може би основният проблем при евентуално преструктуриране на националния орган по акредитация ще бъде неговото положение в Европейската организация за акредитация. Всяка промяна в статута неизбежно води до промяна в процедурите на работа. Всичко това налага извършване на нова партньорска оценка. Една такава оценка отнема около две години, може и повече, в зависимост от резултатите, които ще установи. Особено когато има несъответствие, се налагат коригиращи действия. През този период най-вероятно националният орган, така преструктуриран, няма да

Така че ще оставим българските фирми без възможност за признаване на документите, които те са получили от акредитирани лица. С това ще приключа – мисля, че само успях да маркирам някои основни

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! С предложения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акредитацията, извършвана от Българската служба за акредитация, на практика се прилага се прилага Регламент № 765 от 2008 г. на Европейския съюз. Предварително искам да кажа, че народните представители от Коалиция за България ще подкрепят на първо четене законопроекта, но при условие. И условието е между първо и второ четене наистина да се направят промени, свързани с прилагането на принципите и разпоредбите на Регламент № 765. Какво имаме предвид?

да бъде прозрачна и независима от финансов, политически, личен и всякакъв друг натиск, за което е необходимо акредитацията да се самофинансира, остатъкът да се използва само за нуждите за акредитация, държавата да финансира тези дейности, които не могат да се финансират, и на следващо място – структурата на националния акредитиращ орган да бъде такава, че да дава ефикасни гаранции за всички заинтересовани в процеса на акредитация. Тук почти всички говорещи преди мен поставиха въпроса за начина и критериите за избора на изпълнителен директор. Ние също считаме, че тук трябва да настъпят промени независимо от аргументите, които бяха изложени от страна на вносителите, и по-точно на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Освен това има още един проблем според нас и той е свързан с това кой взема решението за акредитация. В проекта, който ни се предлага, това решение се взема от изпълнителния директор. Мисля, че има какво да предложим, така че наистина да гарантираме прозрачност и независимост на акредитацията. Само две думи ще спомена за много дискутирания въпрос, свързан с този преходен период от пет години до края на 2014 г. Ние тук с вас много можем да говорим кой е бил легитимен, кои са валидни акредитации, кои не са валидни, но по-важно е какво става с българските фирми и с българския бизнес и ние като законодатели ще дадем ли основания, ще създадем ли условия да пречим на българските фирми особено сега, в условията на криза. Аз мисля, че не трябва да го правим. В комисиите можем да намерим решение на този въпрос, така че да защитим българския бизнес. В тази връзка си позволявам, тъй като съм на трибуната, да предложа срокът между първо и второ четене на законопроекта да бъде максималният. Благодаря ви. реплики към изказването на госпожа Янева? Не виждам. Има ли други желаещи народни представители да се изкажат по законопроекта? Не виждам такива. В такъв случай

Моля да гласуваме това процедурно предложение.

в който се правят предложенията между първо и второ четене. Преминаваме към следващата точка от дневния ред: Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за трансгранично полицейско сътрудничество по наказателно правни въпроси, Законопроектът е разпределен на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред като водеща и на Комисията по външна политика и отбрана. Моля първо да ни запознаете със становището на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Господин Петров, заповядайте. Госпожо председател, уважаеми колеги,

Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред обсъди законопроекта на 10 февруари 2010 г. Законопроектът бе представен от Бранимира Игнатова – експерт в дирекция „Европейски съюз и международно сътрудничество” в Министерството на вътрешните работи. Целта на споразумението е засилване на сътрудничеството между Република България и Румъния при предотвратяване на заплахите за обществения ред и сигурността, както и в областта на борбата с престъпността. Доразвиват се разпоредбите в областта на полицейското сътрудничество на Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген, като се изпълняват част от националните мерки за въвеждане на шенгенските стандарти в полицейското сътрудничество в контекста на подготовката на за присъединяване към Шенгенското пространство. Компетентните органи по прилагане на споразумението от българска страна са компетентните структури на МВР и Агенция “Митници” към министъра на финансите. споразумението се регламентират общи и специални форми на сътрудничество. Общите форми на сътрудничество са усъвършенстване на информационния обмен; засилване на сътрудничеството при провеждане на дейности и разследване на престъпления и при борба със заплахите за обществения ред и сигурността; сътрудничество в областта на обучението и квалификацията и сътрудничество при поискване. Специалните форми на сътрудничество са трансгранично наблюдение; трансгранично преследване; специални форми на полицейско сътрудничество за превантивни цели (съвместни операции, информационен обмен, мерки в случай на непосредствена опасност, оказване на помощ при големи събития, бедствия и сериозни произшествия, създаване на контролни пунктове при спешни случаи, сътрудничество в съвместни контактни центрове). В споразумението са включени общи разпоредби, регламентиращи защитата на личните данни, обмена на класифицирана информация, правния статут на служителите. Споразумението се сключва за неопределен период от време и влиза в сила на датата на получаване на последното уведомление, с което страните взаимно се уведомяват по дипломатически път за изпълнението на вътрешноправните процедури, необходими за влизането му в сила.

Именно това е и една от целите на подписаното с Румъния споразумение. В резултат на проведеното обсъждане Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред прие следното становище:

за трансгранично полицейско сътрудничество по наказателноправни въпроси, като двете гласувания да се проведат в едно заседание. Становището е прието на 10 февруари 2010 г. с единодушие.”

Госпожо председател, уважаеми колеги, първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за трансгранично полицейско сътрудничество по наказателноправни въпроси, № 002-02-2, внесен от Министерския съвет на 21 януари 2010 г. На редовно заседание, проведено на 3 февруари 2010 г., Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект. Целта на споразумението е засилване на сътрудничеството между Република България и Румъния при предотвратяване на заплахите за обществения ред и сигурността и в областта на борбата с престъпността. Доразвиват се разпоредбите в областта на полицейското сътрудничество на Конвенцията за прилагане на споразумението от Шенген. С прилагането на споразумението ще се изпълнят част от националните мерки за въвеждане на шенгенските стандарти в полицейското сътрудничество в контекста на подготовката на Република България за присъединяване към Шенгенското пространство. След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана с единодушие прие следното становище: Предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за трансгранично полицейско сътрудничество по наказателноправни въпроси.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.

на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за трансгранично полицейско сътрудничество по наказателноправни въпроси, № 002-02-2, внесен от Министерския съвет на 21 януари 2010 г.

На свое извънредно заседание, проведено на 11 февруари 2010 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн. На заседанието присъстваха господин Костадин Манев – председател на Патентно ведомство, госпожа Добринка Добрева и госпожа Мариана Цвяткова – представители на същото ведомство. Законопроектът беше представен от господин Костадин Манев. Предлаганите промени в законопроекта произтичат от необходимостта от промяна в режима на експертиза на заявките за регистрация на промишлени дизайни, породена от трайното установяване на пазарните обществени отношения в и от уеднаквяването на правния режим в страната с практиката на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар, администриращо марката и дизайна на Общността. Промените, свързани с производството, което се развива в Патентното ведомство при експертизата на заявка за регистрация на промишлен дизайн, се свеждат до промяна в системата на регистрация на дизайн – от експертиза по същество, извършвана служебно от Патентното ведомство, се преминава към регистрационна система. Тези промени отговарят на потребностите на обществото и способстват българските предприятия да приспособят дейностите си по производството и разпространението на стоки и услуги не само на територията на страната ни, но и на цялата Общност. Промените се налагат също така с цел създаване на идентичен режим с режима, въведен с Регламент № 6/2002 за дизайна на Общността. Промените са продиктувани и от факта, че при сегашната система на експертиза по същество не се извършва пълна преценка дали дизайнът отговаря на изискванията за новост и оригиналност, а се прави само ограничена проверка и се вземат предвид дизайните, действащи на територията на Не се извършва преценка и на критерия „оригиналност”. Следователно, макар че експертизата служебно проверява за новостта на дизайна, на практика тази проверка е ограничена и не гарантира правната стабилност на предоставената закрила. Поради това повечето държави, както и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар, използват предлаганата със законопроекта регистрационна система. Предвижда се новият режим да влезе в сила 9 месеца след обнародването на закона в „Държавен вестник”, с което се цели провеждането на разяснителни кампании за подготовка на заинтересуваните среди. Други промени, които се предлагат със законопроекта, са по отношение на сроковете за извършване на определени действия от заявителя на промишлен дизайн – за коригиране на недостатъци по заявката, за отговор срещу предварителен отказ и за заплащане на такси. Сроковете са съкратени поради факта, че това са действия, които не се характеризират със сложност и не изискват продължителен период от време, за да бъдат осъществени, а също така и с цел да се ускори производството по регистрация. Наред с това се счита, че с подаването на заявката лицето е заинтересувано да получи закрила по-бързо и продължителният период от време, през който таксите не са платени, би довел до правна несигурност дали е налице заявка или не, тъй като, ако таксите не се заплатят, заявката се счита за оттеглена. Внимание заслужава и предвидената възможност за отлагане публикацията на вече регистриран дизайн с оглед заявителят да проучи пазара и своята конкуренция. Друго изменение е удължаването на срока за вземане на решение по исканията за заличаване регистрацията на промишлен дизайн. Това е обусловено от сложността на производството, от това, че становището по искането се подготвя от състав от петима държавни експерти и в голяма част от случаите се преценяват огромни по обем и сложност доказателства. При постановяването на решение по искането за заличаване ще се преценяват основните критерии, на които следва да отговаря дизайнът – новост и оригиналност, които не са били обект на преценка при експертизата на заявката. Ще се извършва проверка в национални, международни и европейски бази данни и в различни по вид публикации – списания, каталози, брошури, учебна литература и пр. Законопроектът предвижда и промени, продиктувани от присъединяването на Република България към Женевския акт на Хагската спогодба за международна регистрация на промишлени дизайни, който действа на територията на страната ни от 7 октомври 2008 г. В заключение следва да се отбележи, че с приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн ще се отговори на очакванията на потребители на системата, като се създаде процедура по регистрация, която да отговаря на установените в страната ни пазарни отношения, и ще се постигне пълно съответствие на режима на предоставяне предоставяне на закрила на дизайните на територията на Република България с режима, предвиден в Регламент № 6/2002 за дизайна на Общността и в значителна част от страните – членки на Европейския съюз. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 19 народни представители, без „против” и „въздържали Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн, внесен от Министерския съвет.” Благодаря, господин Димитров. Следва становище на Комисията по правни въпроси. Тодор Димитров ще ни запознае с него. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ще ви запозная с доклада на Комисията по правни въпроси

„На заседание, проведено на 18.02.2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн. На заседанието от името на вносителя – Министерството на финансите, присъства господин Костадин Манев, председател на Патентното ведомство. Законопроектът беше представен от председателя на Патентното ведомство господин Костадин Манев. Промените, които се предлагат със законопроекта, могат да бъдат групирани в три основни направления: промени, засягащи общите положения в закона; промени относно материално-правните норми, регламентиращи регистрацията на дизайните, заличаване на регистрацията; и промени по отношение на производството, което се развива в Патентното ведомство по дадена заявка за регистрация на промишлен дизайн на Европейския съюз. Господин Корнезов и госпожа Фидосова поставиха принципния въпрос за влизането на закона в сила, част от нормите на който влизат в сила съгласно § 39 от Преходните и заключителните разпоредби три месеца от обнародването му, а друга част – девет месеца след неговото обнародване. Господин Манев обясни този двоен режим на влизането на закона в сила с обстоятелството, че това се налага във връзка с новия режим на регистрация, като тези норми се предлага да влязат 9 месеца 9 месеца след обнародването на закона в „Държавен вестник” с цел провеждането на разяснителни кампании за подготовка на заинтересуваните среди, които са адресати на закона и които следва да нагодят своята бизнес среда за работа при новия режим на регистрация, при който се изисква стриктно наблюдаване на политиката на конкурентните правни субекти и който режим е възприет в много от страните членки. Госпожа Фидосова предложи в § 5 относно чл. 9, изречение първо, думата „официалната” да отпадне, тъй като Патентното ведомство е национален държавен орган и има само официална страница. Тя предложи да се използва по-коректният израз „Регистърът се води на хартиен носител и като електронна база данни”. Народният представител Анастас Анастасов постави принципния въпрос какво налага различната процесуална уредба от ГПК в налагането на обезпеченията по този специален закон. На този въпрос господин Манев обоснова необходимостта от специалните процесуални норми по силата на вторичното право.

да бъдат наложени една или няколко обезпечителни мерки. Народните представители Димитър Радев и Светослав Тончев поставиха въпроса за необходимостта от заглавието на глава „Регистрация на промишлен дизайн по реда на Хагската спогодба”, след като в главата по същество става дума само за международна регистрация. Вносителят се съгласи с коректно направената забележка. В заключение народните представители се обединиха около препоръката, че нормите относно влизането в сила – 3 месеца и 9 месеца по § 39 могат да се изработят в един общ срок и следва да бъдат синхронизирани с изработването на Наредбата в 6-месечен срок съгласно § 38. След проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси със 17 гласа прие на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн с вх. № 002-01-16, внесен от Министерския съвет на 29.01.2010 г.” Благодаря Ви, господин Тодоров. От вносителите желаете ли да представите законопроекта? Не засега. Откривам дебатите по внесения законопроект. Желаещи народни представители да вземат отношение към него?

обявявам дебатите по законопроекта за закрити. Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн, № 002-01-16, внесен от Министерския съвет на 29 януари

Проект за решение на Народното събрание, с което Министерският съвет на Република България се задължава да спре процеса на закриване на общински болници и в срок до два месеца да представи пред Народното събрание Национална програма за преструктуриране на болничната помощ № 054-02-8, внесен от народния представител Нигяр Джафер и група народни представители Проектът за решение е разпределен на Комисията по здравеопазването, Комисията по правните въпроси, Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Добре дошъл и на министъра на здравеопазването!

Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми колеги! Представям на вашето внимание: „СТАНОВИЩЕ относно Проект за решение на Народното събрание, с което Министерският съвет на Република България се задължава да спре процеса на закриване на общински болници и в срок до два месеца да представи пред Народното събрание Национална програма за преструктуриране на болничната помощ № 054-02-8, внесен от народния представител Нигяр Джафер и група народни представители на 5 февруари 2010 г. На свое редовно заседание, проведено на 18 февруари 2010 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Проект за решение на Народното събрание, с което Министерският съвет България се задължава да спре процеса на закриване на общински болници и в срок до два месеца да представи пред Народното събрание Национална програма за преструктуриране на болничната помощ

На заседанието присъстваха заместник-министърът на здравеопазването Валерий Митрев, представители на Националната здравноосигурителна каса, съсловните организации в сферата на здравеопазването, синдикатите и на пациентските организации. Проектът за решение и мотивите към него бяха представени от д-р Нигяр Сахлим Джафер, която информира народните представители, че основна причина за внасянето на този Проект за решение е породена от напрежението, създадено в страната след действия, свързани с преструктуриране на болничната помощ. Тя заяви, че действително прави чест на правителството още в началото на своя мандат да предприеме стъпки в посока реформа в сектор „Здравеопазване”. В този смисъл обществените очаквания бяха свързани с реализиране на една цялостна стройна концепция за преструктуриране, но вместо това стихийно и без превенция на риск от лишаване от достъп на голяма част от населението в България се предприеха действия в посока закриване на болници. Доктор Джафер посочи, че не е ясно защо след като част от лечебните заведения, които отговориха на условията за двама специалисти и другите критерии, отново получиха намалено финансиране. В заключение тя уточни, че идеята на вносителите на Проекта за решение е да се получи дебат с цел да бъде представена една цялостна визия за преструктуриране на болничната сфера от страна на правителството. Думата бе предоставена и на д-р Хасан Адемов в качеството му на съвносител на проекта за решение. Доктор Адемов подчерта, че никога до момента не е имало по-добра и по-благоприятна среда за реализиране на реформа в сферата на здравеопазването, тъй като няма нито една политическа партия и нито една неправителствена организация, която да се обяви против ограничаването на неефективните разходи, преструктурирането на болничната помощ и по-специално на неефективните звена. Той допълни, че много рядко се случва да има такъв консенсус по базови, основополагащи принципи на реформата. Доктор Адемов посочи, че нито един от вносителите на Проекта за решение не е против провеждането на реформата, но уточни, че тя трябва да бъде направена по начин, по който социалните ефекти и социалните последици за всички граждани да бъдат поносими, като най-бедните хора в България да не са хората, които ще понесат най-тежко реформата и ще платят най-висока цена за нея. В заключение д р Адемов подчерта, че при извършване на реформа мерките трябва да бъдат премислени и реципрочни. Заместник-министърът д-р Валерий Митрев запозна народните представители със становището на Министерството на здравеопазването, в което ясно се посочва, че реформата не цели закриване на болници. Той допълни, че реформата цели дисциплиниране на системата чрез въвеждане на ясни критерии за качество. В момента няма пречка за осъществяване на дейност от всички лечебни заведения, които отговарят на тези критерии, независимо от собствеността им. Тези критерии са изготвени на базата на утвърдените медицински стандарти, голяма част от които са създадени преди управлението на сегашното правителство. В същото време защитата на определени болници, които не отговарят на тези изисквания, би довело до дискриминиране на населението в тези общини по отношение качеството на предоставяната медицинска помощ. Реформата в болничната помощ ще допринесе не само за равнопоставеност и свободна конкуренция между лечебните заведения, базирани на качеството, но и за свободен избор на пациента, основан на качеството и достъпността на медицинската помощ. В хода на дискусията членовете на Комисията по здравеопазването единодушно подкрепиха необходимостта от реформиране на системата за здравеопазване и преструктурирането на неефективните лечебни заведения за болнична помощ и изразиха следните становища: 1. С предлагания Проект за решение не се цели прекратяване на реформата като цяло. Идеята на вносителите е да се даде възможност народните представители, които представляват българските граждани, да бъдат запознати с конкретните стъпки, които правителството предвижда да предприеме за реформиране на болничната помощ, и по какъв начин в отделните общини ще се гарантира на хората адекватна медицинска помощ. 2. Основният проблем с реформата в системата на здравеопазването е не самата реформа, а фактът, че прекалено често и в различни посоки се променят концепциите и разбиранията за отделните компоненти на реформата. заключение д-р Лъчезар Иванов информира народните представители, че с Протоколно решение от 16 декември 2009 г. на Министерския съвет е приета Концепция за преструктуриране на системата на болничната помощ, която отразява визията на правителството за преструктуриране на сектора с цел осигуряване на равнопоставен достъп на населението до качествена медицинска помощ и своевременна спешна помощ в лечебните заведения с ресурсна и кадрова обезпеченост. Именно чрез тази концепция са извършени необходимите стъпки за утвърждаване на обща цялостна визия и точно разписан план за реформата в болничния сектор. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „за” „против” – 11, без „въздържал се”, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да не приеме Проекта за решение на Народното събрание, с което Министерският съвет на Република България се задължава да спре процеса на закриване на общински болници и в срок до два месеца да представи пред Народното събрание Национална програма за преструктуриране на болничната помощ № 054-02-8, внесен от народния представител Нигяр Джафер и група народни представители на 5 февруари 2010 г.” Благодаря Ви, господин Цеков. Следва становището на Комисията по правни въпроси, с което ще ни запознае народният представител Тодор Димитров - заместник-председател на Комисията по правни въпроси. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, ще ви запозная със „СТАНОВИЩЕ относно Проект за решение на Народното събрание, с което Министерският съвет на Република България се задължава да спре процеса на закриване на общински болници и в срок до два месеца да представи пред Народното събрание Национална програма за преструктуриране на болничната помощ № 054-02-8, внесен от народния представител Нигяр Джафер и група народни представители на 5 февруари 2010 г. На редовно заседание, проведено на 25 февруари 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди Проект за решение на Народното събрание, с което Министерският съвет на Република България се задължава да спре процеса на закриване на общински болници и в срок до два месеца да представи пред Народното събрание Национална програма за преструктуриране на болничната помощ. На заседанието присъства госпожа Емилия Ташева – началник отдел в Дирекция „Стратегическо планиране и управление на медицинските дейности” в Министерството на здравеопазването. Госпожа Емилия Ташева представи становището на Министерството на здравеопазването, като уточни, че общинските болници са лечебни заведения – търговски дружества, в които правата на общината се упражняват от съответния общински съвет. Съгласно чл. 54 от Закона за лечебните заведения, прекратяването и ликвидацията на лечебно В този смисъл съответният общински съвет е органът, който е компетентен да вземе решение дали да се прекрати съществуването на дадена общинска болница като Това е изрично отразено и в приетата с Протоколно решение на Министерския съвет от 16 декември 2009 г. Концепция за преструктуриране на системата на болничната помощ. Съгласно т. 1 от нея преструктурирането на общинските болници е в зависимост от решението на органите на местното самоуправление, доколкото общинските лечебни заведения не са включени в Забранителния списък по Закона за приватизацията и следприватизационен контрол. Относно предложението Министерският съвет в срок от 2 месеца да представи пред Народното събрание Национална програма за преструктуриране на болничната помощ, госпожа Ташева посочи, че приетата концепция за преструктуриране на системата на болничната помощ отразява визията на Министерския съвет за преструктуриране на този сектор с цел осигуряване на равнопоставен достъп на населението до качествена медицинска помощ и своевременна спешна медицинска помощ в лечебни заведения с ресурсна и кадрова обезпеченост. По този начин вече са извършени необходимите стъпки за постигане на целта, посочени в мотивите на проекта за решение, а именно утвърждаване на обща цялостна визия и точно разписан план за реформата в сектора на здравеопазването. Народният представител Мая Манолова изрази своята подкрепа за предложения проект за решение и посочи, че е необходимо Министерският съвет да представи в Народното събрание основните приоритети и мерки на реформата, която предвижда да извърши в болничния сектор, като тя следва да бъде проведена по начин, който гарантира по-широк достъп до медицинска помощ и равнопоставеност на всички български граждани. В хода на дискусията народните представители се обединиха около необходимостта от реформиране на системата на здравеопазване и преструктуриране на неефективните неефективните лечебни заведения за болнична помощ в съответствие с приетата от Министерския съвет концепция за преструктуриране на системата на болничната помощ. Въз основа на проведеното обсъждане и гласуване при следните резултати: 5, „против” – 11, „въздържал се” – 1, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да не приеме проекта за Решение на Народното събрание, с което Министерският съвет на Република България се задължава да спре процеса на закриване на общински болници и в срок до 2 месеца да представи пред Народното събрание Национална програма за преструктуриране на болничната помощ, № 054-02-8, внесен от народния представител Нигяр Джафер и група народни представители на 5 февруари 2010 г.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви, господин Димитров. Следва становището на Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Заповядайте, господин Татарски, да ни запознаете с него.

проект за Решение на Народното събрание, с което Министерският съвет се задължава да спре процеса на закриване на общински болници и в срок до 2 месеца да представи пред Народното събрание Национална програма за преструктуриране на болничната помощ, № 054-02-8, внесен от Нигяр Джафер и група народни представители На свое редовно заседание, проведено на 11 февруари 2010 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди проект за Решение на Народното събрание, с което Министерският съвет се задължава да спре процеса на закриване на общински болници и в срок до 2 месеца да представи пред Народното събрание Национална програма за преструктуриране на болничната помощ, № 054-02-8, внесен от Нигяр Джафер и група народни представители. От името на вносителите проектът за решение бе представен от народния представител Янко Янков. Видно от мотивите на вносителите на проекта, целта е да се спре процесът на закриване на общински болници, което е в резултат на завишени критерии, наложени от Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса, на които част от тях не могат да отговорят. Вносителите предлагат Министерският съвет да представи в двумесечен срок пред Народното събрание Национална програма за преструктуриране на болничната помощ, с която да се въведат ясни правила и критерии за преструктуриране на неефективни звена от болничната помощ. голяма част от населените места, намиращи се в отдалечени и труднодостъпни до здравни заведения райони, населението ще остане лишено от болнична помощ или ще бъде затруднен достъпът до нея. В хода на дискусията народните представители се обединиха около необходимостта от провеждане на реформа в здравеопазването, като при преструктурирането на неефективни здравни заведения се отчитат и специфичните особености и потребности в отделните райони на страната. Преобладаващата част от членовете на комисията считат, че предприетите в момента мерки няма да доведат до лишаване на гражданите от болнична помощ. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 4 гласа – 7 гласа – „против” и 2 гласа – „въздържали се”, предлага на Народното събрание да не приеме проекта за Решение, с което Министерският съвет се задължава да спре процеса на закриване на общински болници и в срок до 2 месеца да представи пред Народното събрание Национална програма за преструктуриране на болничната помощ,

Разполагате с 10 мин. извън времето на вашата парламентарна група. Искам да Ви помоля да прочетете проекта за решение. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители! Непосилно за дефиниране се оказа това, което се случва в здравната сфера днес. Да е реформа – не е реформа, да е преструктуриране – не е преструктуриране, защото това означава една структура да се превърне в друга, да е борба за по-високо качество – не е и това. Внесохме нашия проект за решение с цел Народното събрание и управляващите да дадат отговор на един въпрос: как стана така, че събитието с най-висок отрицателен обществен отзвук е закриването на общински болници? Защо се стигна до там тази реформа, стартирала по този начин, да се окаже неприемлива, неразбрана и неподкрепена от обществото? Защото ликвидирането на периферната болнична мрежа е имитация на цялостна реформа, а не същинска реформа. Защото този старт на реформата ще доведе до компрометиране на идеите за реформа въобще. В началото на мандата на правителството на ГЕРБ бе заявено намерение за реформа в сектор „Здравеопазване”. Обществените очаквания бяха свързани с реализиране на цялостна стройна концепция, която да осигури конституционния достъп до качествена медицинска помощ, в т.ч. и на гражданите, които живеят в отдалечените и труднодостъпни райони. Вместо това стихийно, без превенция на риска за лишаване от достъп или в най-добрия случай затруднен достъп до здравна грижа, бяха предприети действия в посока на закриване на болници. Стана ясно, че под реформа се разбира физическата ликвидация на лечебни заведения. Силовото налагане на тези решения, командно–административният подход, без търсене на обществен и политически консенсус, е на път да компрометира самата идея за реформа в болничната помощ. Изключително високата социална цена, която предстои да платят българските граждани, не може да бъде оправдана със загриженост за фиска и със загриженост да имаме най-добрия и балансиран бюджет в Европа. Липсата на цялостен модел за реформа, за етапите в осъществяването й, усещането за неяснота и хаос, както и отсъствието на финансов ресурс в бюджета за 2010 г. предопределят високия градус на социалното напрежение. Ето защо ние смятаме, че народното представителство и обществото имат право да знаят какви са точните намерения на управляващите и каква част от цялостната реформа ще бъде това преструктуриране или закриването на общински болници.

шефът на Надзорния съвет – заместник-министър на финансите, излезе и каза по медиите, че така ще бъдат спестени 130 млн. лв.

Няма усещане за ясна визия и цялостна концепция. Усещането е, че работите на принципа проба – грешка и за делегираните бюджети, които ту ги има, ту ги няма, и даването на преходен период, и с това да има 100 или по-малко защитени болници. Ето защо ние внесохме нашето предложение и нашето предложение за решение е следното: „Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република Задължава Министерския съвет на Република България да спре процеса на закриване на общински болници и в срок до 2 месеца да представи пред Народното събрание Национална програма за преструктуриране на болничната помощ.” Благодаря Ви. Откривам дебатите по внесеното проекторешение. Има ли народни представители, желаещи да се изкажат?